Eftir fund með formönnum þingflokka og fund forsætisnefndar í gær var starfsáætlun Alþingis fyrir 155. löggjafarþing felld úr gildi. Á fundunum í gær var farið yfir fyrirkomulag þinghaldsins á næstunni, bæði þing- og nefndafundi, og var ágætt samkomulag í meginatriðum um það hvernig að þeim málum skuli staðið. Það er ljóst að nú reynir á Alþingi við meðferð og afgreiðslur nokkurra veigamikilla mála. Forseti væntir góðs samstarfs við forsætisnefnd, formenn þingflokka og þingmenn alla um þingstörfin næstu daga og vikur.

Við vinnslu þess var haft samráð við dómsmálaráðuneytið, háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið, heilbrigðisráðuneytið, innviðráðuneytið, matvælaráðuneytið, menningar- og viðskiptaráðuneytið, Rannís, Seðlabanka Íslands og Skattinn vegna einstakra ákvæða frumvarpsins.

er einungis heimilt að stunda takmarkaða atvinnustarfsemi til fjáröflunar innan þeirra marka sem tilgreind eru í samþykktum hans og leiða má beint af tilgangi lögaðilans og atvinnustarfsemin hefur aðeins óverulega fjárhagslega þýðingu með tilliti til heildartekna hans eða er óverulegur hluti heildarstarfsemi. Jafnframt er lögð til reglugerðarheimild svo setja megi frekari skilgreiningar á starfsemi til almannaheilla og þau skilyrði sem uppfylla þarf fyrir skráningu í almannaheillaskrá Skattsins. eru það áreiðanleikakannanir vegna alþjóðlegra skuldbindinga um upplýsingaskipti á sviði skattamála. Í frumvarpinu er lögð til breyting til að styrkja gildandi lagagrundvöll um viðurlög lögaðila, samkvæmt lögum um tekjuskatt, í þeim tilvikum þegar upplýsingagjöf fjármálastofnana vegna áreiðanleikakannana í skattamálum til skattyfirvalda er ábótavant. Er hér verið að koma til móts við athugasemdir frá jafningjamati OECD en Ísland hefur skuldbundið sig til að innleiða lágmarkskröfur um upplýsingaskipti undir svokallaðri BEPS-aðgerðaáætlun sem felur m.a. í sér endurskoðun annarra ríkja á regluverki Íslands. eru það fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða. Í frumvarpinu er lagt til að lögfest verði til frambúðar heimild lífeyrissjóða til að eiga allt að 35% í stað 20% af hlutdeildarskírteinum eða hlutum í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu sem eingöngu fjárfesta í litlum eða meðalstórum fyrirtækjum skv. lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki, eða einstakri deild þeirra, þó aldrei umfram 1% heildareigna sinna í hverjum sjóði. Núgildandi heimild fellur að óbreyttu niður 1. janúar 2025. Sú tillaga sem lögð er til í frumvarpinu er að meginefni í samræmi við núgildandi tímabundna heimild þó að því leyti að lagt er til að skilyrðið um fimm ára innlausnartíma fjárfestingar verði fellt brott. Í fjórða lagi er það skattskyld sala á þjónustu leiðsögumanna til erlendra fyrirtækja til notkunar hér á landi. Þá er komið að breytingum á lögum um virðisaukaskatt þannig að þau nái einnig til sölu á þjónustu leiðsögumanna til atvinnufyrirtækja, sem hvorki hafa heimilisfesti hér á landi né stunda hér atvinnustarfsemi frá fastri starfsstöð, enda sé þjónustan nýtt hér á landi. Það þýðir að leiðsögumanni ber að innheimta virðisaukaskatt þegar hann selur erlendu atvinnufyrirtæki leiðsögn sem nýtt er hér á landi. Á móti kann hið erlenda atvinnufyrirtæki að eiga rétt á að fá endurgreiddan þann virðisaukaskatt sem það hefur greitt vegna kaupa á þjónustu leiðsögumanna hér á landi til atvinnustarfsemi sinnar erlendis enda séu uppfyllt skilyrði reglugerðar um endurgreiðslu virðisaukaskatts til erlendra fyrirtækja. Þá er lagt til að tilvísun „til vara“ í lögunum falli brott þar sem töluliðurinn í heild sinni fjallar eingöngu um sölu á þjónustu. Sala á vörum innan lands er ætíð skattskyld hér á landi.

Samkvæmt gildandi ákvæði er einstaklingum eða félögum, eigendum, stjórnarmönnum eða framkvæmdastjórum þess, við nýskráningu og endurskráningu á virðisaukaskattsskrá skylt að nota hvern almanaksmánuð sem uppgjörstímabil í að minnsta kosti tvö ár frá skráningu, ef þeir hafa orðið gjaldþrota á næstliðnum fimm árum fyrir skráningu. Með breytingunni nú mun ákvæðið einnig ná til félaga og einstaklinga sem óska eftir skráningu á virðisaukaskattsskrá og hafa verið eigendur, stjórnarmenn eða framkvæmdastjórar í gjaldþrota félögum einhvern tíma á síðustu tólf mánuðum fyrir gjaldþrot þeirra. Í tilviki félaga er miðað við að félag hafi orðið gjaldþrota á næstliðnum fimm árum fyrir skráningu á virðisaukaskattsskrá. Breytingin er liður í því að styrkja áhættumiðað eftirlit Skattsins með þeim sem eru skráðir á virðisaukaskattsskrá.

upptökum úr myndavélakerfum þeirra sem viðhafa vöktun á svæðum þar sem lögbundið tolleftirlit skuli viðhaft. Einnig að tollyfirvöldum verði heimilt að taka upp eða taka afrit af því efni sem þau fá aðgang að. Einnig er lagt til að kveðið verði á um stjórnvaldssektir veiti aðilar tollyfirvöldum ekki aðgang að umræddum upplýsingum. Enn fremur er lagt til að áréttað verði að tollyfirvöldum sé jafnframt heimilt að viðhafa sjálf rafræna vöktun og taka upp efni úr henni

Greiðslufrestur gildir ekki þegar um er að ræða bráðabirgðatollafgreiðslu eða tollafgreiðslu á grundvelli neyðarleyfis. Lagt er til að því verði breytt þannig að heimilt verði að veita greiðslufrest við uppgjör á aðflutningsgjöldum vegna bráðabirgðatollafgreiðslu eða tollafgreiðslu á grundvelli neyðarleyfa. Tollyfirvöld geta þá veitt innflytjanda frest til að skila inn fullnægjandi gögnum og er gjalddagi aðflutningsgjalda ákveðinn við sama tímamark, venjulega innan 20 daga frá bráðabirgðatollafgreiðslu. Í áttunda lagi er það notkun lágskammta röntgenskanna við nákvæma leit á manni. Lagt er til að lögfest verði heimild fyrir tollgæsluna að framkvæma nákvæma leit á aðila með lágskammta röntgenskanna að fengnu samþykki hlutaðeigandi. Samkvæmt núgildandi ákvæði tollalaga hefur tollgæslan heimildir til leitar á mönnum og hefur í framkvæmd verið gerður greinarmunur á leit og nákvæmari leit. Við nákvæma leit er farþegi látinn afklæðast á meðan almenn leit á sér stað utan klæða. Þegar upp vaknar grunur um innvortis smygl á fíkniefnum hjá farþega fer í gang ferli sem getur reynst bæði tíma- og mannaflafrekt fyrir farþegann og tollgæsluna ásamt því sem inngripið getur reynst farþegum þungbært. Í þeim tilfellunum er lögregla kölluð til og farþegi handtekinn og færður í fangaklefa. Hann er síðan sendur í tölvusneiðmyndatöku á heilbrigðisstofnun og honum haldið áfram þar til búið er að lesa úr myndunum. Með innleiðingu á lágskammta röntgenskanna væri þeim farþegum sem ella þyrftu að gangast undir nákvæma leit gefinn kostur á, gegn upplýstu samþykki, að fara í skönnun og þar með leysa sig undan tolleftirlitsskoðun á tiltölulega skömmum tíma.Tollgæslan ráðgerir að mynda aðeins búk en með því er dregið töluvert úr mögulegri geislun. Þá verða myndir úr röntgenskanna ekki vistaðar. Í níunda lagi eru það breytingar á lögum um gistináttaskatt og innleiðing á innviðagjaldi. Í frumvarpinu eru jafnframt lagðar til breytingar á lögum um gistináttaskatt þess efnis að skemmtiferðaskip í millilandasiglingum greiði innviðagjald í stað gistináttaskatts líkt og verið hefur frá 1. janúar síðastliðnum. Breytingartillagan tekur mið af ferðamálastefnu og aðgerðaáætlun til ársins 2030 sem kom fram í þingsályktun menningar- og viðskiptaráðherra og var samþykkt á Alþingi 21. júní síðastliðinn. Innviðagjaldið verður innheimt fyrir hvern byrjaðan sólarhring fyrir hvern farþega. Skemmtiferðaskip í innanlandssiglingum greiða áfram gistináttaskatt en lagt er til að skipin greiði skattinn fyrir hvern byrjaðan sólarhring fyrir hvern farþega í skipi í stað fyrir hverja selda gistináttaeiningu líkt og nú er.

Enn fremur er lagt til að gistináttaskattur myndi ekki lengur gjaldstofn til virðisaukaskatts. Áætlað er að tekjur af gistináttaskatti og innviðagjaldi nemi um 5,8 milljörðum kr. árið 2025 en þar af eru 1,9 milljarðar vegna innviðagjaldsins. Fyrirhugað er að gistináttaskattur á hótel og gistiheimili hækki úr 600 kr. í 800 kr. fyrir hverja selda gistináttaeiningu. Þá er hlutfallsleg hækkun gistináttaskatts á tjaldsvæði jafnmikilvæg og í tilfelli hótela og gistiheimila, en fyrirhugað er að það gjald hækki úr 300 kr. í 400 kr. Þar myndar gistináttaskattur ekki heldur stofn til virðisaukaskatts. Skemmtiferðaskip í innanlandssiglingum greiða áfram gistináttaskatt en bæði andlag og fjárhæð hans breytist og verður 400 kr. fyrir hvern byrjaðan sólarhring fyrir hvern farþega í stað 1.000 kr. fyrir hverja selda gistináttaeiningu eins og nú gildir. Fyrirhugað er að skemmtiferðaskip í millilandasiglingum greiði innviðagjald í stað gistináttaskatts eins og nú er og gert er ráð fyrir að innviðagjaldið nemi 2.500 kr. fyrir hverja selda gistinótt fyrir hvern farþega.

Og nú ætla ég að víkja að breytingum á lögum um gjald á áfengi og tóbak þess efnis að nýjum kafla verði bætt við lögin um gjald á nikótínvörur, einnota rafrettur og áfyllingarvökva í rafrettur. Almennt eru vökvi í rafrettur og nikótínpúðar tóbakslausir og falla því utan gjaldtöku laga um gjald af áfengi og tóbaki. Fyrir liggur að notkun á nikótínpúðum hefur aukist hröðum skrefum hér á landi undanfarin ár. Kallað hefur verið eftir að stjórnvöld bregðist við útbreiddri notkun meðal ungs fólks á nikótínvöru sem eykst frá einu ári til annars, frá ári til árs. Til að setja áætlaða gjaldtöku hér á landi í nokkurt samhengi myndi 20 kr. hækkun á hvert gramm af nikótínvöru hækka staðlaða dós af nikótínpúðum, sem vegur um 15 gr. um 300 kr. Þá myndi 40 kr. verðhækkun millilítra af vökva í rafrettu hækka einnota rafrettu með 2 millilítra af vökva um 80 kr. Gjaldið mun ekki ná til rafretta sem flokkast sem lækningatæki né til áfyllingar fyrir rafrettur sem flokkast sem lyf samkvæmt lyfjalögum. Þá mun gjaldið ekki ná til nikótínvara sem markaðssettar eru sem lyf og flokkast sem lyf samkvæmt lyfjalögum. Verði tillögur frumvarpsins, um 40 kr. gjaldtöku á hvern millilítra af vökva í einnota rafrettum og áfyllingarvökva

og framkvæmd þeirra. Í samræmi við niðurstöður OECD um að markmiðum laganna sé frekar mætt með stuðningi við minni fyrirtæki er lagt til að í stað þess að stuðningurinn verði 20% fyrir öll fyrirtæki verði hann 34% fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og 22,5% fyrir stórfyrirtæki.

Jafnframt eru lagðar til breytingar og skerpingar á lögunum í samræmi við ábendingar OECD og til nánari skýringar á þeim. Einstakar breytingar hafa ýmist áhrif til hækkunar eða lækkunar á áætluðum stuðningi við nýsköpunarfyrirtæki en samanlögð eru áhrifin áætluð tæpir 4 milljarðar kr. á árinu 2026.

Í frumvarpinu er lagt til að hægt verði að mæta mögulegum umframkostnaði standi veggjöld ekki undir framkvæmd við hringveg norðaustan Selfoss og brú yfir Ölfusá. Fjármála- og efnahagsráðherra er veitt heimild, í samráði við innviðaráðherra, til að undirgangast skuldbindingar fyrir hönd ríkissjóðs í því skyni. Þá er kveðið á um að standi gjaldtaka ekki undir öllum kostnaði vegna verkefnisins verði gert ráð fyrir mismuninum í samgönguáætlun og veitt fjárheimild fyrir kostnaðinum í fjárlögum þess árs þegar þar að kemur.

engin ef miðað er við háspá. Þá er verkið að fullu sjálfbært. Í þrettánda lagi eru það aðrar breytingartillögur. Í frumvarpinu eru að lokum lagðar til nokkrar minni breytingar á lögum. Hér er í fyrsta lagi lagt til að felld verði brott heimild til að jafna ónýttum persónuafslætti á móti greiðslu auðlegðarskatts á eftir greiðslu tekjuskatts og útsvars. Heimild þessi er óþörf þar sem hinn tímabundni auðlegðarskattur hefur runnið sitt skeið og var síðast lagður á við álagningu á einstaklinga árið 2014.

22/31 í samræmi við gildandi lög. Breytingin hefði með réttu átt að eiga sér stað við tekjuskattsbreytingar 2020–2021 en fórst fyrir þá. Í öðru lagi er lagt til að heimilað verði að úrskurðir og önnur samskipti Skattsins við einstaklinga og lögaðila verði staðfest með árituðu nafni viðkomandi starfsmanns eða eftir atvikum mynd af eiginhandarundirritun hans. Í þriðja lagi er til einföldunar lögð til breyting á lögum um aukatekjur ríkissjóðs þess efnis að sama gjald verði greitt fyrir lögskilnaðarleyfi og leyfi til skilnaðar að borði og sæng eða 6.500 kr.

Gjald vegna útgáfu stafrænna ökuskírteina helst hins vegar óbreytt. Í fjórða lagi er gert ráð fyrir eins árs framlengingu á gildistíma ákvæðis til bráðabirgða í búvörulögum þannig að það gildi út árið 2025. Í ákvæðinu er kveðið á um tímabil sem afmarka lægri innflutningstolla á tilteknar tegundir grænmetis. Í fimmta lagi eru lagðar til breytingar á búnaðarlögum. Gjaldtökuákvæði laga um útflutning hrossa hefur verið fellt brott þar sem yfirskattanefnd komst að þeirri niðurstöðu að lagastoð fyrir gjaldtökunni væri ekki nægileg. Vegna þessa er nú lagt til að stofnverndarsjóður íslenska hestakynsins verði lagður niður og hafa matvælaráðherra og Bændasamtök Íslands ásamt deild hrossabænda sammælst um það. Þess má geta að nýverið var auglýst í fyrsta sinn eftir umsóknum til þróunarstyrkja í hrossarækt á Íslandi og frá og með þessu hausti er þannig hægt að sækja um sérstaka þróunarstyrki í hrossarækt. Í sjötta lagi eru lagðar til breytingar á lögum um innheimtu opinberra skatta og gjalda til frekari skýrleika. Annars vegar þess efnis að það sé einungis gjaldandi sjálfur sem höfðað hefur dómsmál, sem geti krafist dráttarvaxta frá þeim tíma þegar dómsmál telst höfðað. Hins vegar að bætt verði við lögin ákvæði þess efnis að málshefjandi geti átt rétt til dráttarvaxta vegna greiðslna ólögmæts gjalds sem inntar eru af hendi eftir málshöfðun. Að lokum eru í sjöunda lagi lagðar til breytingar á lögum um vátryggingasamninga, lögum um vátryggingastarfsemi og lögum um dreifingu vátrygginga til að bæta samræmi í orð- og hugtakanotkun laganna. Ekki er talið að þessar breytingar muni hafa samanlagt teljandi áhrif á afkomu ríkissjóðs verði frumvarpið óbreytt að lögum.

og þá var það með því skilyrði að það myndu koma gögn sem myndu meta áhrifin af þessu á lífeyrisþega sem eru búsettir erlendis, en þeir eru fjölmargir, talið í þúsundum. Þessi gögn hafa ekki komið, efnahags- og viðskiptanefnd vantar þessi gögn. Það liggur ekkert mat fyrir á áhrifunum.

og hefur verið gerð ítarleg skoðun á áhrifum þess, gert áhrifamat bæði á fólk og samfélag. Minnisblað þess efnis eins og lofað var er á leið til efnahags- og viðskiptanefndar og til þingsins og mun skýra, held ég, ítarlega fyrir hv. þingmanni og þeim sem hafa haft áhyggjur af þessu

að halda persónuafslætti sínum. Það er miklu eðlilegra og þá er það í samræmi við það kerfi sem verið hefur, að einstaklingar sem flytja t.d. til Spánar, sem er oft

sem og við alla aðra til þess að útskýra þessa stöðu sem þarna er. Eins og ég segi, það er eðlilegt, held ég, að þeir sem fá um 75% af tekjum sínum á Íslandi séu skattlagðir á Íslandi og þeir geta þá notið fulls persónuafsláttar hér.

bandorm númer tvö sem, eins og heyrðist í framsögu hæstv. ráðherra, fjallar um allt mögulegt eins og bandormar gera jú oft. Mig langaði í þessu fyrra andsvari að fjalla aðeins um stuðninginn við nýsköpun sem verið er að breyta. Það er mjög ánægjulegt að sjá að lífeyrissjóðir fái að fjárfesta meira í nýsköpunarfyrirtækjum. Það er eitthvað sem hefur verið kallað mikið eftir. En síðan er alveg heill kafli um breytingar á stuðningnum við nýsköpunarfyrirtæki, XIV. kaflinn, sem eru ansi veigamiklar breytingar og vekja upp spurningar um hvort þetta séu breytingar sem þurfi að keyra í gegn núna á síðustu metrum þingsins eða hvort ekki hefði verið betra að þessi kafli fengi sérstaka meðhöndlun þegar nýtt þing kemur saman.

það sem er að gerast núna og þarf að breyta þess vegna er að ef við gerum ekkert þá fellur út bráðabirgðaástandið sem hefur verið frá Covid og við förum til gamla kerfisins.

Það er nú samt þannig að það hefur komið fram mikil gagnrýni frá nýsköpunarsamfélaginu á þessar breytingar og ég held að ef það á að reyna að keyra þær í gegn hratt og örugglega þá þurfi nú að hlusta á þær gagnrýnisraddir vegna þess að það var ekki hlustað á þær allar saman í því samráðsferli sem verið hefur hingað til. En í seinna andsvarinu langar mig að spyrja hæstv. ráðherra um XV. kafla sem tengist einmitt samgönguverkefni í hans kjördæmi. Mig langar að vita frá hæstv. ráðherra af hverju það skiptir máli að slíkt verkefni sé sett inn hér líka á síðustu metrunum í

vexti og annað, að á tilteknu tímabili sé það ekki og þess vegna er nauðsynlegt að koma aftur til þingsins og þá eðlilega, kannski bara á grundvelli sömu heimildar og þingið gaf í fyrra, að tryggja að verkefnið geti haldið áfram. Útboðið allt er búið, það bíður bara eftir því að fá þessa staðfestingu að hægt sé að halda áfram á meðan önnur verkefni lúta þá að samgönguáætlun og eru verkefni sem við munum reyna að skoða við

gildir um bandorma. Mig langar hins vegar að spyrja út í atriði sem ekki er að finna hérna. Í fjárlagafrumvarpinu er fjallað um ólögfestar breytingar þar sem m.a. er talið upp veiðigjald, sem á að skila 2 milljörðum, gjaldtaka á fiskeldi, sem á að skila 0,3 milljörðum, og svo breyttar reglur um reiknað endurgjald, sem á að skila hálfum milljarði í ríkiskassann. Þetta eru samtals tekjur upp á 2,8 milljarða sem ég finn hvergi stað í þessu frumvarpi né öðrum sem

Virðulegi forseti. Ef ég man rétt var hækkun á fiskeldisgjaldinu í bandormi. Það er hins vegar rétt hjá hv. þingmanni að varðandi veiðigjald þá var það fyrirhugað í þessum bandormi á grundvelli frumvarps sem átti að koma frá matvælaráðuneytinu. Fyrrverandi matvælaráðherra hafði komið með í ríkisstjórn minnisblað í lok ágúst þess efnis að við núverandi aðstæður myndi þetta gjald væntanlega skila milljarði brúttó og jafnvel 800 milljónum nettó, ef ég man rétt. Núverandi starfandi matvælaráðherra hefur komið með í ríkisstjórn upplýsingar þess efnis að það skili enn minna og hefur því skilað inn minnisblaði þess efnis að

sem ég fann samt ekki við leit í fyrri bandorminum en við förum bara yfir það í nefndarstarfinu. Ráðherrann fór yfir það að hætta eigi við hækkun á veiðigjaldinu og færir fyrir því rök. Gott og vel, en þetta eru engu að síður tvær milljónir sem gert er ráð fyrir í forsendum fjárlaga. Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra: Er eitthvað annað sem á að skera niður á móti eða hvernig er þetta hugsað? Mér finnst skipta máli þegar við förum inn í þessa vinnu að við séum öll

Sú vinna skilaði sér í nokkuð flóknu verki sem hefði haft meiri áhrif á fólk yfir sjötugu, sem er kannski hætt að vinna og hefur fjármagnstekjur. Ég lagði því til, þar sem upphæðin er ekki þeim mun hærri, að þetta þyrfti að skoða betur,

það er mikil þörf á að þessi brú verði byggð. Ráðherra nefnir hér hugsanlegan kostnað sem gæti lent á ríkissjóði og nefnir töluna

að ríkissjóður ábyrgist 10% af hugsanlegum kostnaði við þessa framkvæmd eða þarf ríkissjóður að ábyrgjast stærri hluta en einhver 10% af framkvæmdinni?

Ábyrgðasjóður tekur lágspána og gerir eiginlega að sinni grunnspá eftir að hafa fengið ráðgjöf frá Summu. Það þýðir að frá og með árinu 29 til 39, sem sagt ekki á næstu árum, getur komið til þess, ef umferðin verður minni, ef sniðgangan verður meiri, ef vextirnir verða hærri,

í gríni, hvort það gangi erfiðlega fyrir þá að hafa samskipti og hvort þeir hafi náð að ræða saman um málið og hvort það sé komin niðurstaða milli þessara ráðherra í þessu máli.

En ég vil líka ítreka að samstarf mitt við þáverandi innviðaráðherra síðustu mánuði, þar sem þetta verkefni hefur verið til skoðunar, hefur verið mjög gott, frábært, og í raun og veru hefur engin breyting orðið á þeirri afstöðu sem við höfum haft.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til nýrra laga um kílómetragjald á ökutæki. Frumvarpið er á þskj. 308 og er 301. mál þingsins. Með frumvarpinu er lagt til að næsta skref verði stigið í lögfestingu á nýju tekjuöflunarkerfi af ökutækjum og eldsneyti með upptöku á kílómetragjaldi frá og með 1. janúar 2025 vegna notkunar ökutækja á vegakerfinu, þar með talið ökutækja sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti. Með lögum um kílómetragjald vegna notkunar hreinorku– og tengiltvinnbifreiða

Innleiðingin gekk vel en til marks um það má nefna að fyrir lok janúar síðastliðinn höfðu 97% eigenda eða umráðamanna þessara bifreiða skráð stöðu akstursmælis á Ísland.is. Sú reynsla sem þar hefur fengist og sá lærdómur sem af því hefur verið dreginn, auk mikilvægra ábendinga sem hafa komið fram við innleiðingu kerfisins, hefur nýst við áframhaldandi innleiðingu kerfisins sem lagt er til í frumvarpi þessu. Kílómetragjald á öll ökutæki mun taka mið af þyngd ökutækja og þar með af því niðurbroti og sliti á vegum sem þau valda. Með því verður gjaldtaka af ökutækjum í betra samræmi við áhrif þeirra á viðhaldskostnað vegakerfisins. Þó er lagt til að kílómetragjald af bifhjólum verði lægra og verði miðað við fasta krónutölu, óháð þyngd. Breytingarnar skjóta ekki aðeins styrkari stoðum undir tekjuöflun ríkisins heldur koma þær einnig á skilvirkara og sanngjarnara gjaldakerfi fyrir eigendur og umráðamenn ökutækja, grundvallað á notkun á vegum en ekki á orkugjafa. Samhliða innleiðingu á kílómetragjaldi fyrir ökutæki eru lagðar til breytingar á lögum um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. þar sem lagt er til að vörugjöld af eldsneyti falli niður. Jafnframt er lagt til að lög um olíugjald og kílómetragjald falli brott. Olíugjöld og bensíngjöld munu því falla brott ef frumvarp þetta verður að lögum samhliða því kílómetragjaldi sem nú er lagt á þung ökutæki. Auk þess er lögð til breyting á lögum um umhverfis- og auðlindaskatta þar sem lagt er til að kolefnisgjald á kolefni af jarðefnauppruna verði u.þ.b. tvöfaldað til að viðhalda hvötum til orkuskipta og til að fanga neikvæð ytri áhrif af notkun jarðefnaeldsneytis. Áform um lagasetningu voru kynnt í Samráðsgátt stjórnvalda 11. júlí til 12. ágúst síðastliðinn og drög að frumvarpinu voru kynnt til umsagnar í samráðsgáttinni dagana 15.–20. október. Varðandi tilefni og nauðsyn lagasetningarinnar má nefna að tekjur af ökutækjum og eldsneyti eru að miklu leyti tengdar því eldsneyti sem notað er á ökutækin og losun þeirra á gróðurhúsalofttegundum. Sá mikli árangur sem náðst hefur af aðgerðum stjórnvalda í orkuskiptum í samgöngum með fjölgun vistvænna og sparneytinna bifreiða hér á landi hefur leitt til þess að skatttekjur ríkissjóðs af ökutækjum og eldsneyti hafa rýrnað umtalsvert. Stjórnvöld hafa markað þá stefnu að auka notkun hreinna orkugjafa í samgöngum og hraða þannig orkuskiptum, m.a. með verulegum skattastuðningi undanfarin ár. Á sama tíma er viðvarandi þörf fyrir uppbyggingu og viðhald á vegakerfinu. Sú þörf mun síst minnka í fyrirsjáanlegri framtíð með vaxandi íbúafjölda, grósku í ferðaþjónustu og tilheyrandi umferð. þessari þróun þarf að bregðast og innleiða nýtt, einfaldara og gagnsærra fyrirkomulag gjaldtöku á ökutæki og eldsneyti til framtíðar með aukið jafnræði eiganda og umráðamanna ökutækja að leiðarljósi. Orkuskipti og aukin kaup landsmanna á vistvænum ökutækjum, þ.m.t. rafmagnsbílum, marka jákvæða þróun og eru til marks um grundvallarbreytingu á neysluhegðun og umhverfisvitund. Orkuskiptin hafa hins vegar áðurnefndar áskoranir í för með sér þar sem tekjur ríkis¬sjóðs af ökutækjum og eldsneyti munu þverra eftir því sem betri árangur næst í orkuskiptum. Segja má að þróunin í þessum efnum hafi verið það hröð að ekki megi draga lengur að bregðast við. Þetta kallar einfaldlega á nýja löggjöf til að innleiða nýtt fyrirkomulag gjaldheimtu. Nýtt tekjuöflunarkerfi á rætur að rekja til sáttmála stjórnarflokkanna um ríkisstjórnarsamstarf frá nóvember 2021 þar sem fram kemur að framtíðartekjuöflunarkerfi ríkissjóðs vegna umferðar og orkuskipta verði mótað og innleitt á kjörtímabilinu. Í febrúar 2023 var sett á fót sameiginleg verkefnastofa fjármála- og efnahagsráðuneytisins og innviðaráðuneytisins til að móta tillögur um nýtt fyrirkomulag, en forsætisráðuneytið á einnig aðild að stýrihópi vegna verkefnisins. Í þeirri vinnu hefur komið fram að eftirsóknarvert þyki að nýtt fyrirkomulag tekjuöflunar af ökutækjum og eldsneyti feli í sér heildstætt og samræmt gjaldtökukerfi á landsvísu þar sem tekjulindir og hagrænir hvatar falli vel saman innbyrðis. Einnig þannig að gagnsæi og einfaldleiki kerfisins verði sem mestur gagnvart greiðendum og að gjaldtaka verði notendavæn og yfirbygging sem minnst til að óhagræði og innheimtukostnaði verði haldið í lágmarki. Nýtt kílómetragjald mun því endurspegla betur kostnað vegna aksturs ökutækja á vegakerfinu, stuðla að auknu jafnræði hjá notendum ásamt því að hvetja til orkuskipta með hækkun á kolefnisgjaldi. Nú ætla ég að fjalla nánar um uppbyggingu frumvarpsins og skráningarferlið. Varðandi gjaldskyld ökutæki er í frumvarpinu gert ráð fyrir að þau ökutæki sem tilgreind eru í frumvarpinu og eru bæði skráningar- og skoðunarskyld samkvæmt umferðarlögum séu gjaldskyld. Í frumvarpinu eru talin upp í fimm töluliðum þau ökutæki sem eru gjaldskyld en það eru bifhjól, bifreiðar, dráttarvélar, eftirvagnar og létt bifhjól. Hugsunin er því sú að þau ökutæki sem í raun eru að nýta vegakerfið greiði kílómetragjald. Jafnframt er gert ráð fyrir að ökutæki sem nýtt eru tímabundið hér á landi, til að mynda þau ökutæki sem koma hingað tímabundið og eru hér á landi að hámarki í allt að 12 mánuði, verði einnig gjaldskyld. Þá er gert ráð fyrir því að meginreglan verði sú að eigendur þeirra gjaldskyldu ökutækja sem skráðir eru í ökutækjaskrá hér á landi verði gjaldskyldir. Hér er verið að fjalla um sem sagt gjaldskylda aðila. Þó er gert ráð fyrir því að skráður umráðamaður bifreiðar skuli vera gjaldskyldur, t.d. vegna umráða yfir bifreið út frá svokölluðum kaupleigusamningum fjármögnunarfyrirtækja eða leigusamningum við ökutækjaleigur, til að mynda vegna langtíma- eða vetrarleigu slíkra ökutækja. Með sama hætti er gert ráð fyrir að leigutaki samkvæmt samningi við ökutækjaleigu geti orðið gjaldskyldur ef ótvírætt samþykki hans liggur fyrir um gjaldskylduna, samkvæmt samningi við ökutækjaleigu, en tilkynna ber um það til Skattsins. Þá er gert ráð fyrir því að auk gjaldskyldu skráðra eigenda og umráðamanna gjaldskyldra ökutækja skuli þeir sem fá heimildir tollyfirvalda til tímabundinnar notkunar ökutækis hér á landi að hámarki 12 mánuði vera gjaldskyldir samkvæmt frumvarpinu. Varðandi fjárhæð kílómetragjalds er í frumvarpinu gengið út frá því að fjárhæð kílómetragjalds á hvern kílómetra skuli vera lagt á í 29 gjaldbilum eftir leyfðri heildarþyngd ökutækis í kílóum, sem sagt hækka eftir þyngd ökutækis. Lagt er til að upphæðin ráðist af gjaldþyngd ökutækis þar sem miðað verður við heildarþyngd þess. Lagt er til að grunnfjárhæð kílómetragjalds verði 6,7 kr. á kílómetra fyrir ökutæki allt að 3.500 kíló, eða 3,5 tonn, að leyfðri heildarþyngd sem aukist síðan eftir þyngd upp í 43,90 kr. fyrir þyngstu ökutækin. Þó er miðað við að fjárhæð kílómetragjalds af bifhjólum og léttum bifhjólum skuli vera 4 kr.

Fyrir liggur að álag af notkun þungra ökutækja sem geta verið allt að 32 tonn að þyngd er umtalsvert meira en álag af notkun léttra ökutæki eins og fólksbifreiða og sendibifreiða sem eru að jafnaði léttari en 3,5 tonn. Álag ökutækja á vegslit og niðurbrot vega eykst í veldisvexti með aukinni þyngd sem þýðir að munur á álagi á milli misþungra bifreiða eykst með vaxandi þyngd. Því er t.d. verulegur munur á því álagi sem 2 tonna bifreið og 18 tonna bifreið veldur en að sama skapi er munurinn óverulegur milli 2 tonna fólksbifreiðar og 3 tonna fólksbifreiðar. Það er hins vegar þannig að þrátt fyrir að niðurbrot og slit vega aukist í veldisvexti er annar kostnaður sem snýr að veganotkun nokkuð einsleitur fyrir alla þyngdir ökutækja, t.d. ytri kostnaður vegsamgangna sumar- vetrarþjónusua, en þetta er skýrt vel í mynd nr. 2 í frumvarpinu og vísa ég þeim sem vilja kynna sér það betur á það. Þar sem munur á heildarniðurbroti og sliti vega er óverulegur á ökutækjum frá 0 upp í 3.500 kíló af leyfðri heildarþyngd er talið rétt að þau ökutæki greiði sama grunngjald, kílómetragjald, þ.e. 6,7 kr. Varðandi ökutækjaleigur er gert ráð fyrir að ökutækjaleigum verði heimilt að skila sérstöku daggjald í ríkissjóð þar sem miðað verði við tiltekinn aksturs ökutækis á dag út frá ákveðinni fastri fjárhæð. Daggjald skal vera 1.340 kr. og skal reikna fyrir hvern hafinn útleigudag samkvæmt leigusamningi. Ökutækjaleigur munu þannig hafa þrjá valkosti við innheimtu á kílómetragjaldi, þ.e. hefðbundin skil samkvæmt álestri á aksturs mæli, í öðru lagi þá daggjald og í þriðja lagi skráningu umráðamanns sem gjaldskylds aðila, til að mynda út frá langtímaleigusamningi um leigu ökutækis eins og ég hafði áður farið yfir. Varðandi skráningarferlið hefur Stafrænt Ísland unnið náið með Skattinum, Fjársýslunni, Samgöngustofu og fleiri aðilum að innleiðingu á einföldu skráningarviðmóti vegna kílómetragjaldsins fyrir almenning og fyrirtæki. Hugmyndin er sú að kerfið verði einfalt fyrir notendur þannig að einstaklingar og fyrirtæki geti skráð kílómetrastöðu á vefnum Ísland.is. Þeir einstaklingar sem ekki geta nýtt sér rafræna skráningu munu þó ávallt geta nýtt sér hefðbundinn skráningarmáta hjá Skattinum eða farið með bíl í álestur á skoðunarstöð til skráningar á kílómetrastöðu. Hugmyndin er þannig sú að viðmótið verði eins einfalt og notendavænt og kostur er fyrir gjaldskylda aðila. Í frumvarpinu er lagt upp með að greidd verði bráðabirgðagreiðsla upp í álagningu kílómetragjalds í hverjum og einum á almanaksmánuði. Það er síðan gert ráð fyrir því að meginreglan verði sú að skráning á kílómetrastöðu fari fram að lágmarki einu sinni á hverju almanaksári. Slík skráning skal framkvæmd af gjaldskyldum aðila, faggiltri skoðunarstofu eða öðrum álestraraðila í tilfelli þyngri ökutækja, t.d. tollyfirvöldum við inn- og útflutning eða Vegagerðinni. Þegar slík skráning á sér stað fer fram uppgjör og álagning á liðnum heilum almanaksmánuðum og dregst þá bráðabirgðagreiðsla frá við álagningu kílómetragjaldsins. Það er grundvallaratriði að akstursmælir í mælaborði eða eftir atvikum ökuriti í þyngri ökutækjum sé virkur og mæli rétta stöðu á akstri. Hafa ber hliðsjón af þeim alþjóðlegu reglum, m.a. reglum sem settar hafa verið á vegum Sameinuðu þjóðanna, um virkni akstursmæla við mat á virkni þeirra en akstursmælar skulu m.a. hafa ákveðið nákvæmnissvið til að tryggja áreiðanleika mælinga. Þá er talið rétt í eftirlitsskyni og til að tryggja eins og kostur er eftirlit með kílómetrastöðu, út frá akstursmæli þeirra gjaldskyldu ökutækja sem skráðar eru í ökutækjaskrá hér á landi og falla undir lögin, að skráning á kílómetrastöðu akstursmat fari einnig fram hjá söluaðilum bifreiða í atvinnuskyni, t.d. vegna ábyrgðar- og þjónustuskoðana eða viðgerðum í atvinnuskyni, svo sem út frá tjónaviðgerðum út frá skilmálum vátryggingafélaga. Þessar skráningar á kílómetrastöðu er hins vegar eingöngu gerðar í eftirlitstilgangi út frá skatteftirliti og skoðun á almennri framkvæmd kílómetragjaldsins. Að lokum er að finna ýmis ákvæði í frumvarpinu er varða m.a. boðun í álestur hjá faggiltri skoðunarstöð af hálfu ríkisskattstjóra, ákvæði um eigandaskipti afskráningu, virkni akstursmælis, greiðslu kílómetragjalds vegna aðalskoðunar, kæruheimildir, vanskráningargjald og heimild til lögveðs og fjarnáms og loks ákvæði um gildistöku. Gert er ráð fyrir því að frumvarpið öðlist gildi 1. janúar 2025 Samhliða innleiðingu á kílómetragjaldi fyrir öll ökutæki er síðan lagt til að vörugjöld af eldsneyti og olíugjaldi falli brott. Af því leiðir að eldsneytisgjöldin falla brott ásamt því kílómetragjaldi sem lagt hefur verið á þungu ökutæki samkvæmt lögum um olíugjald og kílómetragjald þar sem þau þungu ökutæki munu falla undir gjaldskrá á nýju kílómetragjaldi. Vegna brottfalls eldsneytisgjalda er lagt til að bráðabirgðaákvæði vegna lagaskilanna verði lögfest þar sem olíufélögunum verður gert að senda ríkisskattstjóra upplýsingar um þær óseldu birgðir sem eru í þeirra vörslu, þ.m.t. á innlendum birgða- og sölustöðum í lok árs 2024. Upplýsingar skulu berast ríkisskattstjóra þann 25. janúar 2025 og í kjölfarið skal uppgjör fara fram á óseldum tollafgreiddum birgðum þann 15. febrúar 2025 með tilliti til þeirra kerfisbreytinga sem lagðar eru til í frumvarpinu og brottfalls eldsneytisgjalda og hækkunar kolefnisgjalds. Markmið ákvæðisins er að tryggja eins og kostur er að verðlagning eldsneytis hjá gjaldskyldum aðilum frá 1. janúar 2025 taki mið af þeim kerfisbreytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu þar sem nýtt kílómetragjald mun koma í stað allra eldri eldsneytisgjalda. Miklu máli skiptir að olíufélögin axli ábyrgð og tryggi að lækkað bensín og olíuverð skili sér til neytenda um áramótin í kjölfar kerfisbreytinganna. Nýtt kerfi felur í sér að greitt verður áfram fyrir losun koltvísýrings, CO2, með með kolefnisgjaldi á jarðefnaeldsneyti vegna neikvæðra ytri áhrifa á notkun þess sem þá viðheldur hvötum til orkuskipta. Gjaldtakan mun þannig endurspegla betur kostnað vegna aksturs ökutækja á vegakerfinu og stuðla að auknu jafnræði hjá notendum þess ásamt því að hvetja til orkuskipta. Í frumvarpinu er lagt til að kolefnisgjald verði u.þ.b. tvöfaldað sem leiðir til þess að kostnaður af brennslu jarðefnaeldsneytis verður í samræmi við söluverð losunarheimilda í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir sem við erum aðilar að. Verð á losunarheimildum í viðskiptakerfi ESB hefur verið um 70 evrur á hvert tonn af CO2 síðustu ár. Lagt er til í frumvarpinu að kolefnisgjaldið verði um 10.200 kr. á hvert tonn af CO2 sem er sambærilegt því gjaldi. Innleiðing á nýju kerfi kílómetragjalds mun hafa töluverð áhrif á þyngri ökutæki. Í því sambandi ber að geta þess að kílómetragjald hefur ekki verið innheimt af ökutækjum sem ætluð eru til fólksflutninga samkvæmt lögum um olíu- og kílómetragjald. Til að milda áhrif kerfisbreytinganna á þau ökutæki og til að veita eigendum eða eftir atvikum umráðamönnum þyngri ökutækja aðlögun að upptöku á nýju kílómetragjaldi og styðja við orkuskipti umhverfisvænna hóp- og vörubifreiða er lagt til að kílómetragjald skuli lækkað á árunum 2025 og 2026 hjá hópbifreiðum og eftirvögnum og á árunum 2025 til og með árinu 2027 hjá þeim hópbifreiðum og vörubifreiðum sem knúnar eru metani, metanóli, rafmagni eða vetni, sem sagt hreinorkubílum. Í frumvarpinu er m.a. einnig að finna bráðabirgðaákvæði sem varða fyrstu skráningu og bráðabirgðagreiðslu eftir gildistöku frumvarpsins.

Tekjur af ökutækjum og eldsneyti verða þá um 1,5% af vergri landsframleiðslu árið 2025. Hliðaráhrif á virðisaukaskatt eru áætluð neikvæð um 2,7 milljarða kr. árið 2025 og koma til lækkunar á tekjum ríkissjóðs, þar sem ekki er virðisaukaskattur á kílómetragjaldi. Auk þess eru hliðaráhrif á tekjuskatt og veiðigjald sem koma inn með tímatöf árin þar á eftir, sem við getum farið nánar yfir. Gert er ráð fyrir að samþykkt frumvarpsins feli í sér aukinn kostnað hjá Skattinum vegna álagningar og eftirlits, upplýsingagjafar og þjónustu við gjaldendur, rekstur og viðhald á tölvukerfi o.fl.

Skattlagning sem byggist nánast eingöngu á eyðslu bifreiða, líkt og í núverandi kerfi, leiðir til þess að þeir sem aka á eldri bifreiðum, sem menga að meðaltali meira en aðrar bifreiðar, greiða almennt meira fyrir veganotkun en eigendur nýrra og sparneytnari bifreiða. Breytt tekjuöflunarkerfi byggist hins vegar að stórum hluta á raunverulegri veganotkun, óháð gerð bifreiðar. Það stuðlar að jafnari skattlagningu bifreiða eftir tekjuhópum en almennt eiga einstaklingar í lægri tekjuhópum eldri bifreiðar og þar af leiðandi meira mengandi bifreiðar en einstaklingar í efri tekjuhópum, sbr. mynd nr. 6 í frumvarpinu. Þar að auki er hlutdeild rafmagns- og tengiltvinnbifreiða meiri hjá einstaklingum í efri tekjuhópum. Af þessum upplýsingum má draga þá ályktun að áhrif skattlagningar á notkun bifreiða verði meiri hjá tekjuhærri hópum en tekjulægri hópum ef breytt tekjuöflunarkerfi verður samþykkt. Áhrif kerfisbreytinganna eru þannig í samræmi við markmið stjórnvalda um réttlát umskipti sem felur það í sér að allar aðgerðir stjórnvalda gegn loftslagsvánni tryggi um leið jöfnuð og réttlæti. Í því sambandi ber jafnframt að hafa í huga að mengun verður áfram skattlögð með hækkuðu kolefnisgjaldi og verða eyðslufrekari bifreiðar áfram skattlagðar meira en sparneytnar bifreiðar. Gera má ráð fyrir að skattlagning á notkun ökutækja hafi mismunandi áhrif á kynin. Ferðavenjukannanir og kannanir á ferðum innan vinnusóknarsvæða hafa sýnt fram á kynbundinn mun á ferðavenjum, en þær sýna að konur nota einkabílinn ekki síður en karlar.

Þó skal tekið fram að konur og karlar munu greiða sama gjald fyrir veganotkun bifreiða en konur munu að jafnaði greiða lægra kolefnisgjald fyrir mengun þar sem bifreiðar í eigu þeirra eru almennt sparneytnari. Áhrif af kerfisbreytingunni koma einnig til með að vera ólík eftir landshlutum enda samsetning ökutækjaflotans ólík eftir búsetu. Til að mynda eru hlutfallslega flestar rafmagns- og tengiltvinnbifreiðar á höfuðborgarsvæðinu og nærliggjandi sveitarfélögum en annars staðar á landinu. Þá eru bifreiðar á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum sparneytnari en annars staðar á landinu líkt og sjá má á mynd nr. 10. í frumvarpinu. Þar af leiðandi má draga þá ályktun að áhrif skattlagningar á notkun bifreiða á þeim svæðum hækki umfram skattlagningu á öðrum svæðum landsins verði breytt tekjuöflunarkerfi samþykkt.

Breytingar frumvarpsins eru margþættar og eru áhrifin af þeim því fjölbreytt. Bein áhrif af afnámi eldsneytisgjalda ásamt hækkun kolefnisgjalds munu birtast einstaklingum og fyrirtækjum í lægra verði við kaup á eldsneyti, sagt á dælunni. Að teknu tilliti til vægis bensíns og olíu í vísitölu neysluverðs má ætla að áhrif þeirra breytinga feli í sér lækkun á vísitölunni um 1%.

að nýtt kílómetragjald taki gildi um áramót og eldsneytisgjöld falli brott sama dag. Því má gera ráð fyrir því að ekki verði töf á því að þær skattbreytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu birtist í verði eldsneytislítra. Hinn 1. janúar 2024 var tekið upp sams konar kílómetragjald fyrir hreinorku- og tengiltvinnbíla, þ.e. fólksbíla og sendibíla, og tekið er nú upp í frumvarpi þessu fyrir öll ökutæki. Hagstofa Íslands mat þá að það gjald skyldi ekki vera tekið inn í útreikning í vísitölu neysluverðs. Hagstofa Íslands er nú með til skoðunar hvort og hvernig kílómetragjald á öll ökutæki verður meðhöndlað í vísitölu neysluverðs. Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur ekki forsendur til að meta hver niðurstaða Hagstofu Íslands verður. Virðulegi forseti. Loks ber að nefna að á upplýsinga- og kynningarvefsíðunni ,Vegir okkar allra er að finna gagnlegar upplýsingar um kerfisbreytingarnar fyrir almenning. Á vefsíðunni má finna ítarlegar upplýsingar um forsendur og nauðsyn breyttrar tekjuöflunar ríkissjóðs, auk þess sem finna má spurningar og svör undir liðnum ,,Spurt og svarað“. Ánægjulegt er að geta þess að vefsíðan var tilnefnd til íslensku vefverðlaunanna sem markaðsvefur ársins á árunum 2023 og 2024. Virðulegi forseti. Að þessu sögðu legg ég til að frumvarpi þessu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og til 2. umræðu að lokinni þessari umræðu.

Frú forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir framsöguna. Eins og hæstv. ráðherra benti á er hér um margþættar breytingar að ræða sem flestar hafa fengið neikvæðar umsagnir í samráðsferlinu, enda margt og mikið sem verið er að breyta í umfangsmiklu frumvarpi á svo skömmum tíma. Það er stór spurning hvort hægt verður að fara nógu vel í gegnum það allt á þeim stutta tíma sem eftir er af þessu þingi.

Þar að auki eru bifhjól oftast bara notuð yfir sumarmánuðina því að ekki er öruggt að keyra á vegum landsins á veturna á slíkum hjólum nema kannski á negldum dekkjum, en ég hef ekki séð það enn þá. Eins er fjallað um það hvaða áhrif þetta hefur á fólk á mismunandi stigum efnahagsins. Lægri tekjuhópar, jú, þeir eru kannski á eldri bílum en þeir keyra líka á smærri bílum, léttari bílum og oft sparneytnari, alla

um hvernig þetta er. Þar eru gríðarlega góðar upplýsingar sem erfitt er að fara í hér á tvisvar sinnum tveimur mínútum, eða einni sinnum einni, til útskýringar. En ég get fullyrt að þar eru svör við öllum þeim spurningum hv. þingmanns og efasemdir um að þetta gengi upp.

þá endar Ísland.is á því að senda manni sjö pósta um annaðhvort inneign eða leiðréttingar o.s.frv. Er ekki hægt að gera þetta á aðeins skilvirkari og betri hátt?

Ef við vildum búa til aðra hvata til að auka almenningssamgöngur held ég að við eigum ekki að nota þetta kerfi. Þó skal það sagt að í þessu frumvarpi er verið að leggja til að næstu árin

16. nóvember, náum við að kalla eftir umsögnum sem ættu að taka hálfan mánuð og síðan að taka á móti umsagnaraðilum fyrir nefndinni til þess að

Það er veruleg þörf á því og veitir ekkert af. Þess vegna er það orðið áhyggjuefni að þær tekjur séu hrapa. Varðandi mikilvægið þá er rétt að rifja það upp að við tókum í raun þessa ákvörðun í fyrra. Við erum lögð af stað í kerfisbreytingunum. Það að stoppa í miðri á mun valda fullt af erfiðleikum. Það er líka þannig að þetta er tekjugrunnur fyrir fjárlög næsta árs. Það mun skipta máli.

væntanlega þýða lækkun um 1% á neysluvísitölu. Ég vil segja við þingið: Auðvitað þarf þingið og nefndin að vanda sig og fara yfir þetta flókna verkefni. En ég mun segja að það sé vel undirbyggt,

þannig við erum komin gríðarlega langt hvað það varðar. Það er margt að þessu frumvarpi sem hér er lagt fram. Ég

Umræða um það hvort við eigum að hækka skatta eða hækka gjöld á banka er allt önnur umræða. Hér erum við að tala um að breyta úr kerfi sem er vont, sem er ósanngjarnt, sem leggst mismunandi á fólk á ósanngjarnan hátt

Og við erum að taka inn þætti sem við ætlum að trappa inn á nokkrum árum, sem eru erfiðir, m.a. vegna flutninga, vegna hópferðabifreiða, og við erum að setja inn hvata. Þannig að þetta er alrangt hjá hv. þingmanni. Og þegar hann fór með rulluna um að þeir sem eru á eldri bílum, stærri bílum sem eyða meira borgi meira, þá er það akkúrat öfugt. Það hefur nú kannski verið aðaláskorunin í þessari umræðu það eru þeir sparneytnari, vegna þess að þeir hafa greitt minna á síðustu árum, sem fara að greiða meira, sem er sanngjarnt vegna þess að þeir nota vegina jafn mikið og hinir.

Við erum að stefna hér að 1,5. Það er lækkun upp á 0,6 frá því hvernig hlutirnir voru fyrir aldamót eða rétt um aldamótin,

Ég tel svo ekki vera. Já, ég tel það. Við glímdum auðvitað við þetta í fyrsta skipti í fyrra. Þá var um miklu stærri ákvörðun að ræða. Þá vorum við að leggja af stað í þessa vegferð. Við erum að taka næsta skref sem er reyndar gríðarlega stórt

ræða hækkun á skattheimtu þá eru sambærilegir bílar að borga sambærilega hluti. Það er þó þannig að þeir bílar sem eru sparneytnari eru sífellt að borga minna og minna fyrir notkun á vegunum. Þannig að það eru þeir bílar sem hækka.

Með frumvarpinu eru lagðar fyrir Alþingi tillögur um breytingar á fjárheimildum nokkurra málefnasviða og málaflokka og er frumvarpið það fimmta sinnar tegundar á árinu. Áður hafa verið lögð fram og samþykkt fjögur fjáraukalagafrumvörp. fjáraukalagafrumvörp. Það fyrsta fól í sér heimild til stuðningsaðgerða við íbúa Grindavíkurbæjar og fyrirtæki á svæðinu og námu þær rúmum 8 milljörðum kr. Lögin fólu ekki í sér aukningu á fjárheimildum

Þriðja fjáraukalagafrumvarpið fól í sér 13,5 milljarða kr. aukningu fjárheimilda vegna aðkomu ríkisins að kjarasamningum á almennum markaði sem undirritaðir voru í mars. Jafnframt var gerð breyting á 5. gr. fjárlaga vegna breyttrar skiptingar lánaheimilda Húsnæðissjóðs. Fjórða fjáraukalagafrumvarps ársins fól í sér rúmlega 6,5 milljarða kr. aukningu fjárheimilda til að fjármagna byggingu varnargarða, framlengja stuðningsaðgerðir við íbúa og atvinnurekendur í Grindavíkurbæ og til að greiða kostnað við framkvæmdanefnd um málefni Grindavíkurbæjar. Því til viðbótar voru gerðar breytingar á heimildum 5. og 6. gr. fjárlaga vegna Fasteignafélagsins Þórkötlu sem komið var á fót fyrr á árinu vegna aðgerða tengdum Grindavíkurbæ. Í frumvarpi þessu eru lagðar til auknar fjárheimildir til viðeigandi málefnasviða og málaflokka en rétt er að vekja athygli á því að í frumvarpi til fjáraukalaga er einungis verið að leita eftir auknum fjárheimildum. Frumvarpið felur því ekki í sér heildarendurmat á áætluðum útgjöldum ársins svo sem þegar um er að ræða útgjöld sem gætu orðið lægri en fjárheimildir ársins gerðu ráð Þá er einnig lögð til breyting á 5. gr. fjárlaga yfirstandandi árs. Lög um opinber fjármál marka skýra stefnu um hlutverk og efni fjáraukalaga. Þannig er tilgreint í lögunum að fjármála- og efnahagsráðherra sé heimilt að leita aukinna fjárheimilda í frumvarpi til fjáraukalaga til að bregðast við tímabundnum, ófyrirséðum og óhjákvæmilegum útgjöldum innan fjárlagaársins, enda hafi ekki verið unnt að bregðast við þeim með öðrum þeim leiðum sem tilgreindar eru í lögunum. Ef fyrrgreindar leiðir duga ekki til er enn fremur hægt að mæta tímabundnum, ófyrirséðum og óhjákvæmilegum útgjöldum, sem ekki er hægt að mæta með öðrum hætti, með almennum varasjóði. Það eru sem sagt sömu skilyrði fyrir greiðslum úr almennum varasjóði og við fjárauka.

Áformað er að ráðstafa um 20 milljörðum kr. vegna kjarasamningsbundinna hækkana opinberra starfsmanna í samræmi við forsendur fjárlaga, en enn er ósamið við stóran hluta þeirra. Einnig er gert ráð fyrir að um 18,5 milljörðum kr. verði ráðstafað vegna jarðhræringa á Reykjanesi. Um er að ræða ýmsan kostnað sem þegar hefur raungerst eða gert er ráð fyrir að myndist fyrir lok árs. Enn fremur er gert ráð fyrir að um 3,6 milljörðum kr. úr almenna varasjóðnum verði ráðstafað vegna kostnaðar sem einkum hefur fallið til og varðar þjónustu við umsækjendur um alþjóðlega vernd og málskostnað þeirra vegna. Þá er gert ráð fyrir um 1,1 milljarði kr. vegna ýmissa útgjaldamála sem voru til skoðunar við vinnslu frumvarpsins. Ekki hefur verið tekin ákvörðun um frekari ráðstöfun úr sjóðnum, umfram þessa 18,5 20 til kjarasamninga, og er því til staðar tæplega 2,4 milljarða kr. svigrúm til að bregðast við óvæntum og óhjákvæmilegum útgjöldum til áramóta. Það er mat ríkisstjórnarinnar að best fari á því að þau verkefni sem eru inntak þessa frumvarps verði að svo stöddu ekki fjármögnuð beint með framlögum úr almenna varasjóðnum heldur óskað eftir heimildum með sérstökum fjáraukalögum. Virðulegur forseti Ég vík nú að meginefni frumvarpsins. Í frumvarpinu eru lagðar til auknar fjárheimildir til viðeigandi málefnasviða og málaflokka, samtals um 24,5 milljarðar kr. eða sem nemur 1,6% hækkun frá fjárlögum ársins. Þyngst vegur tillaga um 14,5 milljarða kr. hækkun á heimildum vegna aukinna vaxtagreiðslna. Má það að mestu rekja til hærra hlutfalls skammtímafjármögnunar og aukinnar skuldabréfaútgáfu að hluta til vegna frestunar á sölu Íslandsbanka vegna kosninga. Hækkun frumgjalda nemur því 9,9 milljörðum kr. Tilefnin eru af ýmsum toga en eiga það sammerkt að í ljósi aðstæðna geta þær ekki beðið þess að fara í hefðbundinn farveg fjárlagavinnu í gegnum fjármálaáætlun og fjárlög og því sé eðlilegt að taka þær inn í frumvarp til fjáraukalaga 2024. Þar má helst nefna tillögur sem flokkast geta sem bundin útgjaldatilefni sem óhjákvæmilegt er að greiða. Þar á meðal er lögð til 1,5 milljarða kr. hækkun á varnartengdum stuðningi við Úkraínu. Á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í júlí sl. var samþykktur áframhaldandi varnartengdur stuðningur við Úkraínu. Þá er lagt til að auka fjárheimildir um 2,9 milljarða kr. til að koma til móts við aukinn kostnað vegna þjónustu við vegakerfið sem skýrist helst af hækkandi verðlagi, aukinni tækjanotkun í mokstri, hálkuvörnum og þjónustu vegna aukinnar umferðar á vegakerfinu. Gert er ráð fyrir að fjárveiting til endurgreiðslna vegna kvikmyndagerðar verði hækkuð um 900 millj. kr. vegna umsókna umfram fjárheimildir að 800 millj. kr. viðbótarframlag verði veitt vegna þjónustutengdrar fjármögnunar á báðum sérhæfðu sjúkrahúsum landsins. Þá er gert ráð fyrir auknum framlögum vegna aðgerða gegn ofbeldi barna,

Efla á samfélagslögreglu með 189 millj. kr. framlagi og þá er gert ráð fyrir 76 millj. kr. til að koma á fót ofbeldismóttöku fyrir börn sem heyra mun undir Landspítalann ásamt skimun fyrir ofbeldi í grunnskólum landsins. Fleiri óhjákvæmileg mál með lægri fjárhæðum eru einnig í frumvarpinu og hvet ég þingmenn að lesa frumvarpið og kynna sér þessi tilefni. Í frumvarpinu eru enn fremur lagðar til millifærslur milli málefnasviða og málaflokka og breytingar á hagrænni skiptingu fjárheimilda. Um er að ræða breytingar sem hafa ekki áhrif á heildarútgjöld og þar með afkomu ríkissjóðs en geta haft áhrif til bæði hækkunar og lækkunar á fjárheimildum einstakra málefnasviða og málaflokka. Svo einhver dæmi séu nefnd þá er gert ráð fyrir að 665 millj. kr. verði millifærðar af málefnasviði skatta-, eigna- og fjármálaumsýslu á ýmis önnur málefnasvið vegna endurnýjunar ýmissa eldri upplýsingatæknikerfa. Þá vek ég athygli á því að gert er ráð fyrir að nýta 1,7 milljarða kr. af svigrúmi málefnasviðs 27, Örorka og málefni fatlaðs fólks, til að fjármagna skattfrjálsa eingreiðslu til örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega til samræmis við eingreiðslur í desember síðustu ára. Þetta hefur ekki í för með sér hækkun fjárheimilda. Fjárhæð eingreiðslunnar myndi nema 70.364 kr. á árinu 2024. Í frumvarpi er ráðuneytum heimilt að gera tillögur um millifærslur milli málefnasviða og málaflokka til að bregðast við þeim málum sem vísað var í hér á undan, svo sem uppsöfnuðum halla og öðrum útgjöldum innan fjárlagaársins. Þá er einnig heimilt í frumvarpi til fjáraukalaga að gera tillögur að breytingum á hagrænni skiptingu fjárheimilda innan málefnasviða og málaflokka, svo sem að færa úr rekstri í fjárfestingu.

hækkuð í 250 milljarða kr., en lántökuheimild var hækkuð í 230 milljarða kr. í fyrri fjáraukalögum. Hækkun lántökuheimildar er til komin vegna þess að fyrirséð er að staða ríkisvíxla verður hærri en lagt var upp með í fjárlögum ársins 2024. Skýrist sú hækkun að mestu leyti af frestun á sölu hluta ríkissjóðs í Íslandsbanka sem gert var ráð fyrir í fjárlögum. Hins vegar er lagt til að endurlán til Byggðastofnunar verði hækkað úr 3 milljörðum kr. og verði allt að 5 milljarðar kr. á árinu 2024. Aukin eftirspurn er eftir lánum þar sem Byggðastofnun gerði í vor samning við Evrópska fjárfestingasjóðinn, EIF, um aðild að ábyrgðakerfi sem veitir stofnuninni ábyrgð á hluta lána sinna og gerir þeim kleift að bjóða lán í fleiri lánaflokkum til verkefna á borð við viðkvæm byggðarlög og lán til kynslóðaskipta í landbúnaði. Lagt var mat á áhrif ráðstafana á kynjajafnrétti og lögð áhersla á áhrif hækkunar rammasettra útgjalda frá gildandi fjárlögum. Sé litið til umfangs liggur fyrir mat á jafnréttisáhrifum meira en 80% nýrra útgjaldaráðstafana. Tveir þriðju hluta ráðstafana eru taldir stuðla að jafnrétti eða taka mið af markmiðum um jafnrétti. Aðrar tillögur eru taldar viðhalda óbreyttri stöðu kynjanna en þar eru karlar almennt í meiri hluta meðal haghafa. Í frumvarpinu er einnig farið yfir endurmetnar afkomuhorfur ríkissjóðs fyrir yfirstandandi ár. Nú er útlit fyrir að halli á rekstri ríkissjóðs í ár verði um 68 milljarðar kr., eða 1,5% af vergri landsframleiðslu. Það er um 16 milljörðum kr., eða 0,3%

Á móti vega að hluta horfur um bættan frumjöfnuð sem áætlaður er að verði um 3 milljörðum kr. hærri en gert var ráð fyrir í fjárlögum.

sem hafa svo lágar tekjur að þeir fá óskertan ellilífeyri almannatrygginga. Hér er um fátækasta hóp samfélagsins að ræða, fátækasta hóp aldraðra.

að koma þeim upplýsingum strax til þeirra sem þess njóta. Varðandi alla aðra í samfélaginu þá erum við auðvitað bara með mismunandi kerfi og mismunandi aðstæður. En þetta atriði held ég að skipti máli fyrir þennan hóp og er þess vegna ánægður að það sé komið fram.

Það þýðir að þetta eru 2.200 einstaklingar sem við myndum þá veita jólabónus. Þetta eru mikið til konur sem unnu heima á starfsævi sinni, sinntu börnum og heimili

þegar verðmiðinn hækkar hjá flugfélögunum þá fer, þar sem þetta er hlutfall, kannski sífellt stærri hluti í það og getur alveg verið að í framhaldinu þurfi að skoða hvort það eigi að vera um fasta fjárhæð að ræða frekar en hlutfall. eitthvað sem ég tel að þurfi að skoða en kannski vinnst ekki tími til þess núna. Varðandi síðan þjónustulið Vegagerðarinnar er þetta svona áætlun um annars vegar það sem við sjáum að er nú þegar búið að gerast síðasta vetur, á þessu ári, og væntingar um hvað getur gerst. En það þarf kannski að horfa betur til þess. Fjármögnun hefur vissulega vaxið á liðnum árum en það þarf að gera betur. Kröfurnar eru mjög miklar á þessu

á bls. 47, þar sem talað er um framlag til Bjargráðasjóðs vegna kaltjóns á ræktarlandi bænda á Norðfirði. Ég trúi að þetta eigi að vera á Norðurlandi og Austurlandi, bara svona ef einhverjir bændur fara að lesa þetta yfir. Mig langaði aðeins að halda áfram að spyrja, hér eru millifærslur í lið 12 og 13, þ.e. landbúnaði annars vegar og sjávarútvegi og fiskeldi hins vegar.

sem voru litlir aurar í stóra samhenginu. Ég sé það ekki hérna inni og ég verð að segja að það veldur mér vonbrigðum af því að það færir hlutina talsvert til í tíma. Þannig að ég spyr um þetta tvennt.

Nú vitum við það að við búum við mikið húsnæðisvandamál og það verður eflaust eitt af því sem flestir flokkar munu tala um í sinni kosningabaráttu. Samkvæmt fréttum og upplýsingum frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun þá bárust þeim núna í október 145 umsóknir fyrir um 1.879 millj. kr. en aðeins hefur verið úthlutað 800 millj. kr. í þetta verkefni. Kom aldrei til greina hjá hæstv. ráðherra að bæta við þeim milljarði sem upp á vantaði til að hægt væri að ganga frá þessum hlutdeildarsamningum?

Markaðurinn verðlagði sig sjálfur út af því í aðdraganda Covid. Í kjölfarið á Covid þá aðlöguðum við lánin breytingunum sem hefur orðið til þess að eftirspurnin hefur vaxið. Við erum með um 4 milljarða á ári til þessa stuðnings. Það er hugmyndafræðin að byggja um 400 íbúðir með þessum hætti og 600 í stofnframlagakerfinu eða 1.000 íbúðir með stuðningi hins opinbera.

og m.a. varnargörðum. Nú veit ég að Vegagerðin hefur þrýst mikið á að það sé farið í að byggja varnargarða fyrir Reykjanesbraut sem myndi þá líka vernda Voga en

Þetta þarf því að passa inn í nokkra flokka þannig að þó svo að það komi mjög margar umsóknir er ekki þar með sagt að þær séu allar líklegar til að ganga eftir af ýmsum sökum. En ég vona auðvitað að sem flestir fái framgang sinna mála og ef ekki núna þá á næsta ári.

og ég hef sagt til að mynda að við tókum fyrir nokkrum mánuðum umræðu um svokallað varnargarðagjald sem var tímabundið og átti að skila milljarði eða einum og hálfum

frumvarp til að taka af allan vafa um það að þessi eingreiðsla skyldi ekki teljast til tekna greiðsluþega og leiða ekki til skerðingar annarra greiðslna.

treysta því að hæstv. ráðherra sé með mér og okkur í þinginu í því að við vinnum þetta mál þannig að við klárum það með sóma og að peningarnir skili sér þangað sem ætlunin er að setja þá en verði ekki til þess að búa til ofgreiðslur annars staðar í kerfinu.

Markmið frumvarpsins er að veita þessum aðilum stuðning með því að bjóða lánastofnunum upp á ríkisábyrgð á sérstökum stuðningslánum til þessara aðila. Þessu úrræði er sérstaklega ætlað að hjálpa rekstraraðilunum að komast í gegnum tímabundna erfiðleika og gefa þeim jafnframt tækifæri til að byggja upp starfsemi á nýjum stað, telji þeir að áhrif jarðhræringanna takmarki rekstrarforsendur á svæðinu til lengri tíma. Ég vil sérstaklega leggja áherslu á að án þessa stuðnings er hætta á að fyrirtæki þurfi að hætta rekstri með tilheyrandi áhrifum. Þetta frumvarp er því mikilvægt til að verja störf tryggja áframhaldandi atvinnustarfsemi þessara aðila. Úrræðið á sér samsvörun í stuðningslánum sem voru veitt rekstraraðilum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Umfang þessa úrræðis er hins vegar líklegt til að vera talsvert minna, enda takmarkað við ákveðið svæði, og því er ráðgert að öll umsýsla og yfirbygging vegna þess verði einfaldari. Með frumvarpinu er lagt til að ríkissjóður ábyrgist 90% stuðningslána sem lánastofnanir veita rekstraraðilum. Hámarkslánsfjárhæð verður 49 millj. kr. sem tekur mið af hámarksfjárhæð samkvæmt reglum EES-samningsins um minni háttar aðstoð. Vextir lánanna verða jafn háir vöxtum af sjö daga bundnum innlánum hjá Seðlabanka Íslands hverju sinni, sem nú standa í um 9%. Lánið skal endurgreiða með jöfnum greiðslum síðustu 36 mánuði lánstímans, en lánstíminn er að hámarki 72 mánuðir.

Rekstraraðili má ekki hafa greitt út arð eða kaupauka, keypt eigin hlutabréf eða gert aðra sambærilega gerninga frá 10. nóvember 2023. Gildir það skilyrði einnig út þann tíma sem ábyrgðar ríkissjóðs nýtur við.

að við stöndum með íbúum og fyrirtækjum á þessu mikilvæga atvinnusvæði. Um það var rætt hér í þinginu í vor að þetta frumvarp kæmi fram í haust.

Frú forseti. Ég þakka hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra fyrir að leggja fram þetta frumvarp. Ég held við séum öll sammála um það hér inni að mikilvægt er að styðja við Grindavík og þann rekstur sem var þar og hefur verið. Það er hins vegar dálítið sorglegt að þetta er fyrst að koma núna, ellefu mánuðum eftir að rekstraraðilar þurftu margir hverjir að flýja Grindavík. Þó svo að það hafi verið ýmis stuðningsúrræði í boði þá erum þá erum við enn að bíða eftir tölum frá ráðuneytinu, við gerðum skýrslubeiðni sem ég vona að sé hægt að vinna í þó að verið sé að skipta um ríkisstjórn enda kom hún frá hv. þingmönnum úr nær öllum flokkum. Þessi stuðningsúrræði hafa ekki endilega nýst eins vel og von stóð til og mörg þeirra eru að renna út núna. Það hefur komið fram sú gagnrýni með með þessa ákveðnu leið að þessi stuðningslán séu dálítið erfiður biti fyrir fólk að kyngja, að þurfa að taka lán á þeim háu vöxtum sem eru núna.

Það er rétt að stuðningslánin ein og sér eru ekki nein galdralausn, þau eru áframhaldandi haldreipi fyrir þá sem sjá sér fært annaðhvort að komast í gegnum tiltekinn skafl

það hefur ekkert verið æpandi eftirspurn eftir því að fá þetta úrræði. Engu að síður er þetta eitt af þeim úrræðum sem við töluðum um að þyrftu að vera til staðar. Við sáum það í Covid að þau

við getum í starfsstjórn lagt fram sem hluta af framhaldinu. Það er hins vegar þannig að það er búin að vera vinna í gangi er varðar ýmsa aðra þætti í Grindavík sem hreinlega, vegna þeirra aðstæðna að það eru kosningar eftir innan við 40 daga, verða að bíða ákvarðanatöku nýrrar ríkisstjórnar þar sem þar væri um pólitíska stefnumörkun að ræða.

Frú forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið. Hæstv. ráðherra svaraði þó ekki þeirri spurningu sem ég lagði fram í lokin sem var sú hvort komið hefði til greina að kaupa upp atvinnuhúsnæði af lögaðilum vegna þess að það er snaran sem margir atvinnurekendur eru með um hálsinn, að eiga þar atvinnuhúsnæði sem þeir geta ekki losað sig undan.

en þar sem einungis væri um starfsstjórn að ræða þá væri það erfitt. Nú hefur það verið þannig hingað til í málefnum tengdum Grindavík að við sem erum hér inni höfum staðið þétt saman með Grindvíkingum og það er algerlega ljóst að hér væri ekkert mál að ná samstöðu innan þingflokka og með þeim sem standa fyrir utan flokka að koma í gegn fleiri mikilvægum málum fyrir Grindvíkinga því þau þurfa á okkar stuðningi að halda.

gert mjög margt, það er rétt hjá hv. þingmanni, og umfangið er umtalsvert. Það sem er þó ánægjulegast er að við höfum getað fylgst með tekjuþróun og afdrifum fólks í Grindavík frá þessum tíma og það hefur komið í ljós að þessi úrræði sem við lögðum af stað með, hvort sem það er launastuðningurinn eða rekstrarstuðningurinn eða húsnæðisstuðningurinn, hafa nýst gríðarlega vel. nýlega búin að fá upplýsingar um það með hvaða hætti það hefur gengið eftir. Atvinnuleysi hjá þessum hópi hefur t.d. verið mjög lágt og við höfum og við höfum líka séð að þau úrræði sem við hugsuðum tímabundið hafa einmitt virkað, þau voru mjög sterk framan af og síðan var sótt minna og minna í þau þannig að við höfum séð mjög jákvæða þróun í

lengri hætti bæði fjármögnun og annað því að það væri stefnubreyting frá því sem við höfum verið með. Við höfum verið með þá stefnu að taka utan um heimili fólks, verið með þá stefnu að taka utan um fólk, sem hefur gengið býsna vel eftir. Stuðningslánin sem eru hér að bætast við eru líka til þess að halda áfram að halda utan um og vera til stuðnings, vera möguleiki fyrir þá sem geta nýtt sér En aðrar ákvarðanir sem menn hafa verið að vinna að og eru fjölmargar og stórar verða einfaldlega að bíða þess að það komi ný ríkisstjórn sem taki ákvarðanir um hvað hún vilji gera í framhaldinu.

Þau hafa farið fram á að horft sé til langtímaúrræða fyrir fyrirtæki á þrennan hátt.

Þeim er boðið upp á lán til sex ára, allt að 49 milljónum, sem þau þurfa að byrja að greiða til baka eftir þrjú ár. Samkvæmt reiknivél Landsbankans eru afborganir af 40 millj. kr. láni til sex ára um 920.000 kr.

Ég ræddi við einn forsvarsmanna fyrirtækjaeigenda í gær og spurði hvort þetta væri samt ekki betra en ekkert. Svarið við því var nei, þetta er eiginlega verra en ekkert. Er þetta það eina sem rekstraraðilar í Grindavík mega vænta og er ekkert komið frá Grindavíkurnefnd varðandi þetta mál?

þannig að við munum sjá fljótlega betri stöðu hvað varðar þessa útreikninga hv. þingmanns sem miða við stöðuna eins og hún er í dag. En hún horfir til betri vegar. Það er hins vegar þannig að það hefur heilmikil vinna verið í gangi hjá Grindavíkurnefndinni er varðar marga þætti og það eru einfaldlega verkefni sem eru þess eðlis að þau kalla á að það sé

við getum verið bjartsýn varðandi vaxtalækkunarferlið, ég veit það ekki. 0,25% eftir tvö ár á þessum háu vöxtum er alveg gríðarlega lítið skref sem mikil trú er lögð í og ég tala nú ekki um þar sem

þarna. Vextir eru gríðarlega háir. Það er bara raunveruleikinn. Það er ekkert annað sem ég get miðað við hérna í stólnum í dag vegna þess að ég hef ekki hugmynd um hvað er að fara að taka við. Og heyrði ég líka rétt hjá ráðherra áðan í svari til hv. þm. Gísla Rafns Ólafssonar að núna þurfi rekstraraðilar í Grindavík að bíða eftir lausnum Grindavíkurnefndar þangað til ný ríkisstjórn er komin til valda?

í samstarfi við þingið. Og það mun ekki standa á þeim sem hér stendur að gera það. Hins vegar er eðlilegt að stefnumörkun til lengri tíma, sem grundvallast á vinnu sem er búin að standa yfir í marga mánuði af hálfu Grindavíkurnefndarinnar,

en sókn í að nýta þessi úrræði, hafa farið minnkandi vegna þess að menn eru komnir á nýjan stað. Og þess vegna, varðandi stefnumörkun til lengri tíma, er búið að taka núna gríðarlega stóra ákvörðun um að opna Grindavík fyrir fyrir starfsemi. Það mun líka hafa áhrif á hvað eðlilegt er að næstu skref verði. Þess vegna þarf einfaldlega að leggjast vel yfir það. Það er held ég ekki hægt að segja að það sé eðlilegt að ríkisstjórn sem er að fara frá eða starfsstjórn fari í þá vinnu. Það er einfaldlega bara þannig að það eru kosningar 30. nóvember og við verðum að undirbúa okkur undir að ef eitthvað óvænt kemur upp á sem við þurfum að grípa inn í þá held ég að við séum öll með skilning á því að við þurfum að gera það. En stefnumörkun til lengri tíma sem kallar á fjárskuldbindingar til lengri tíma eða aðrar afleiðingar til lengri tíma er einfaldlega ekki á verksviði starfsstjórnar,

gekk til náða í gær þá fór ég að hlusta á Lestina en þar var verið að ræða við Grindvíkinga sem höfðu tjáð sig fyrir ári síðan og voru að tjá sig ári seinna

fólk vera bara auðmjúkt og þakklátt fyrir þann stuðning sem það hafði haft en auðvitað höfðu þessir einstaklingar ýmislegt fram að færa sem væri rétt fyrir okkur að skoða frekar.

fylgja liðunum sínum eftir og halda áfram að virkja sjálfsmyndina sína í gegnum þetta. Þetta skiptir allt máli upp á framhaldið, að fólk sé ekki algerlega rifið upp með rótum að menn finni einhverjar tengingar í gegnum þetta. En það er auðvitað búið að rífa Grindavíkurfólkið upp með rótum. Það er bara þannig. Fólk hefur verið flutt í önnur sveitarfélög vegna þess að hingað til hefur ekki verið hægt að búa í Grindavík Ég ætla ekki að gera athugasemdir við þetta frumvarp frekar en ég hef gert athugasemdir við önnur frumvörp, vegna þess að

þá er það ekki verkefni starfsstjórnar að leggja til einhver úrræði sem krefjast mikilla útgjalda eða að að standa fyrir auknum kostnaði heldur hitt, að vera bara tilbúin fyrir hugsanlega atburði sem gætu verið að skella á samfélaginu innan skamms. Við þurfum að vera tilbúin í það.

hvað varðar varnir í kringum bæði Grindavík og orkuverið. Það er aðdáunarvert að sjá þetta en um leið ógnvekjandi að sjá þetta mikla hraun sem hefur runnið þarna og hvað hefði gerst ef slíkir varnargarðar hefðu ekki verið byggðir og ég er þakklátur fyrir að við höfum staðið saman að byggingu þeirra. En auðvitað viljum við og fleiri að hlutirnir gerist hraðar. Það sem ég er kannski að velta fyrir mér í þessu frumvarpi eru vaxtakjör þeirra sem geta notið þessara lána og síðan

Við fundum það líka í þessari kjördæmaviku, þau okkar sem mættu til Grindavíkur, að það var þungt í mörgum hljóðið

standa vel með Grindvíkingum, bæði í launastuðningi og húsnæðisstuðningi og þetta skiptir allt máli, en við vitum, eins og hér var nefnt og ég heyrði í útvarpinu í gær, í Lestinni, að

skilmála sem ríkja hjá Þórkötlu. Vonandi mun Grindavíkurnefndin, eins og var gefið í skyn á fundinum uppi í Grindavík, gera tillögur um að skoða að það verði fleiri íbúðakostir, eða tegundir húsnæðis eða íbúða, greiddir upp í gegnum Þórkötlu. Það skiptir máli. Það er fullt af fólki sem átti í lífeyrissjóði í gegnum íbúðir og er núna án

af. Þetta eru hlutir sem við verðum að halda áfram að skoða. Ég vil líka nefna ágætishluti eins og það að ráðherra skrifaði undir samning um fjölgun íbúða uppi í Ásbrú og ekki vanþörf á

bara um leið. Markaðurinn getur ekki alltaf stjórnað. Við þurfum stundum að taka fram fyrir hendurnar á markaðnum og það á að beita félagslegum lausnum til að standa með fólki eins og í Grindavík sem er að upplifa mikla erfiðleika.

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á að þakka fyrir að það sé komið eitt úrræði til viðbótar inn í þingið fyrir fyrirtækin í Grindavík sem eru nú að

lánum fyrir ríkið mun minnka töluvert og gagnið af þessu mun líka aukast mun meira ef við teiknum svolítið heildarmyndina upp fyrir atvinnureksturinn.

eigið fé í húsnæðinu sínu, að húsnæðið yrði keypt að uppfylltum vissum skilyrðum og þau myndu ákveða hvert þau myndu flytja og koma sér fyrir. Þannig leystist stærsti og alvarlegasti vandinn og er bara nánast

Fólkið þekkir aðstæður og þarf að fá tækifæri til að aðlaga sig aðstæðunum, lifa með náttúrunni. Á meðan við erum alltaf með úrtöluraddir og hótanir um að loka bæjarfélaginu sjálfu

Svo eru fyrirtæki sem hafa verið afgirt af stjórnvöldum í heilt ár með sprungu í lóðinni, ekki vatn, ekki hita, fá ekki að nýta húsnæðið

Eins og þingmenn þekkja var Bankasýsla ríkisins stofnuð með lögum árið 2009 með það að markmiði að stofnunin myndi ljúka störfum eigi síðar en fimm árum eftir stofnun. Þróunin varð þó önnur og hlutverk stofnunarinnar hefur breyst umtalsvert frá upphaflegum tilgangi. Árið 2015 var lagt fram frumvarp um að leggja Bankasýsluna niður og fela fjármálaráðherra að fara með eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum, en sú tillaga var ekki afgreidd af hálfu Alþingis. Árið 2019 voru svo gerðar breytingar á ákvæði um tímaramma stofnunarinnar sem var þá fellt brott og í stað þess sett bráðabirgðaákvæði sem kvað á um að stofnunin yrði lögð niður þegar verkefnum hennar væri lokið. Síðan þá hafa orðið verulegar breytingar á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Fyrr á þessu ári voru síðan samþykkt lög um ráðstöfun eignarhluta ríkisins í Íslandsbanka þar sem hlutverk Bankasýslunnar varðandi sölu eignarhluta var fellt niður. Jafnframt voru lög um sölu eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum felld brott. Stofnunin hefur því í dag afar takmarkað hlutverk sem afmarkast við að halda utan um eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum; í Landsbankanum, Íslandsbanka og Sparisjóði Austurlands. Það er ljóst að þörfin fyrir áframhaldandi starfsemi Bankasýslu ríkisins hefur minnkað verulega. Eins og ég nefndi áðan hefur hlutverk hennar verið takmarkað og nú er komið að þeim tímapunkti að leggja stofnunina niður. Lagt er til að meðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum verði færð undir fjármála- og efnahagsráðuneytið, í samræmi við það almenna fyrirkomulag sem gildir um meðferð eignarhluta ríkisins í fyrirtækjum samkvæmt lögum um opinber fjármál. Eignarhlutur ríkisins í fjármálafyrirtækjum færi þá í sambærilegt umhverfi og önnur stór ríkisfyrirtæki eins og Landsvirkjun, Landsnet og Isavia, en samtals eru um 40 fyrirtæki í umsjá ráðuneytisins.

og starfar þannig á ábyrgð hans. Með frumvarpinu er lagt til skref í átt að einföldun stjórnsýslunnar hvað varðar eignarhald ríkisins á fjármálafyrirtækjum. Í frumvarpinu er lagt til að viðhalda því fyrirkomulagi að sérstök valnefnd leggi fram tillögur um einstaklinga í stjórnir þeirra fjármálafyrirtækja sem eru í eigu ríkisins. Þetta fyrirkomulag hefur almennt reynst vel og því er lagt til að viðhalda því með þeim hætti að það gildi ekki aðeins fyrir fjármálafyrirtæki í ríkiseigu heldur einnig fyrir önnur stærri ríkisfyrirtæki. Nánar verður kveðið á um starfsreglur valnefndar og fyrirkomulag tilnefninga í eigendastefnu ríkisins sem sett er á grundvelli laga um opinber fjármál. Loks vil ég undirstrika að þessi breyting, að færa meðferð eignarhluta til ráðuneytisins, er í samræmi við það sem almennt tíðkast innan OECD-ríkjanna.

hvort ráðherrann sér flöt á því að í staðinn fyrir að ráðherra myndi skipa þriggja manna valnefnd þá yrði farið með það með sambærilegum hætti eins og þingið gerir hér varðandi fjármálaráð þar sem það kemur sér saman um nöfn þeirra sem í því sitja. Þar hefur gengið ágætlega í gegnum árin að vinna með það. Þá er ég nú bara fyrst og fremst að hugsa um

í rauninni fyrst og fremst orðið að fara með þennan valnefndarrétt í stjórnir þessara þriggja lánastofnana, á meðan ríkið á eitthvað í Íslandsbanka og svo seinna bara í tveimur

að skoða hvort það rúmist innan þeirra laga eða hvort útfærslan þurfi að vera með tilteknum hætti. En ég er alla vega sammála hv. þingmanni að það er mikils vert að um slíka valnefnd ríki ákveðinn trúverðugleiki og það sé ekki í raun og veru þannig að

Ég heyri að ráðherra tekur vel í það þannig að ég held að það ætti ekkert að vera því til fyrirstöðu að reyna að búa til enn meiri, svona eins og maður segir, frið um slíka nefnd eins og hér er lagt til að verði.

Lögð er til breyting sem felst í því að hámarkstími dvalarleyfa sem veitt eru á grundvelli sameiginlegrar verndar í kjölfar fjöldaflótta verði lengdur úr þremur árum í fimm. Sameiginleg vernd vegna fjöldaflótta er ætluð sem viðbragð stjórnvalda við tímabundnum aðstæðum þar sem hópur einstaklinga flýr afmarkað landsvæði og þarf á vernd að halda. Þessi mál eru frábrugðin hefðbundinni efnismeðferð umsókna um vernd að því leyti að slakað er á rannsóknarskyldu stjórnvalda þar sem fjöldi umsækjenda í slíkum aðstæðum getur verið ófyrirsjáanlegur, sem kallar á sveigjanlegt og einfalt umsóknarferli. Innrásarstríð Rússlands í Úkraínu leiddi til fjölgunar á umsóknum úkraínskra ríkisborgara um alþjóðlega vernd á Íslandi og í Evrópu. Í kjölfarið beittu íslensk stjórnvöld í eitt ár heimild ráðherra um veitingu sameiginlegrar verndar vegna fjöldaflótta. Þeir einstaklingar sem falla undir ákvæðið fá útgefið mannúðarleyfi. Stríðið hefur staðið yfir í tæplega þrjú ár og ekki sér fyrir endann á átökum í landinu. Frá því að átökin hófust hefur fjöldi umsókna hér á landi um vernd frá úkraínskum ríkisborgurum verið umtalsverður. Með vísan til yfirstandandi átaka í Úkraínu hafa stjórnvöld nú tvívegis framlengt beitingu ákvæðisins og mun sú ráðstöfun að öllu óbreyttu renna út í mars á næsta ári. Markmið frumvarpsins er að framlengja hámarkstíma dvalarleyfa sem veitt eru á grundvelli sameiginlegrar verndar í kjölfar fjöldaflótta úr þremur árum i fimm. Þá munu verndarhafar á grundvelli ákvæðisins búa við fyrirsjáanleika og átt kost á því að framlengja dvalarleyfin sín án þess að sækjast eftir framlengdri dvöl á öðrum lagagrundvelli. Vert er þó að taka fram að með frumvarpinu lengist sá tími sem handhafar dvalarleyfanna munu þurfa að dvelja samfellt hér á landi áður en þeir öðlast ótímabundið dvalarleyfi, úr fjórum árum í allt að sex, en sá tími fer eftir því hvenær umsókn var lögð fram en ekki samfelldri dvöl umsækjanda hér á landi. Nái frumvarpið ekki fram að ganga mun þessi hópur eiga rétt á efnislegri meðferð á umsókn sinn um vernd eða framlengingu á öðrum lagagrundvelli strax á næsta ári, sem yki verulega álag á verndarkerfið. Þá skal því haldið til haga að án fyrirliggjandi lagabreytinga mun framkvæmd um sameiginlega vernd hér á landi skera sig úr miðað við framkvæmd á Norðurlöndum og í ríkjum Evrópusambandsins. Lagabreytingin mun ekki bara tryggja samræmda framkvæmd og aukinn fyrirsjáanleika fyrir handhafa verndar á grundvelli fjöldaflótta heldur einnig veita stjórnvöldum svigrúm til að leggja ítarlegra mat á aðstæður í heimaríki umsækjenda sem hægt er að byggja á við ákvörðun um endurnýjun. Þá vil ég ítreka að um heimildarákvæði er að ræða og ekki er lögð skylda á stjórnvöld að veita umrædd dvalarleyfi til fimm ára. ára. Tæplega 5.000 einstaklingar hafa fengið vernd á grundvelli ákvæðisins og komi ekki til lagabreytinga munu þeir allir eiga rétt á efnislegri meðferð á umsóknum sínum um alþjóðlega vernd strax á næsta ári. Leiða má líkur að því að flestir ef ekki allir muni nýta þá leið enda sér ekki fyrir endann á átökunum. Sú þróun myndi leiða af sér töluverðan kostnað fyrir ríki og sveitarfélög við þjónustu og vinnslu slíkra umsókna að ótöldum áhrifum á afgreiðslutíma hjá bæði Útlendingastofnun og kærunefnd útlendingamála, nokkuð sem lögð hefur verið mikil áhersla á að bæta á liðnum árum. Virðulegi forseti. Ég hef farið yfir helstu efnisatriði frumvarpsins, en að öðru leyti vísast til greinargerðar frumvarpsins og athugasemda við ákvæði þess. Ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar og 2. umræðu.

Forseti. Ég vil byrja á að taka fram að ég styð þetta mál sannarlega eins og ég geri ráð fyrir að við gerum öll. Mig langar til að benda á nokkur atriði sem koma upp í hugann við meðferð máls af þessu tagi. Það sem verið er að leggja til er að svokölluð tímabundin vernd fólks á flótta verði í rauninni framlengd. Það er auðvitað vel, þar sem þeir hópar sem kannski helst eiga þarna undir eins og staðan er eru því miður enn þá í mikilli óvissustöðu. Það sem mig langar til að benda á er í fyrsta lagi nokkuð sem Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna hefur lagt áherslu á um árabil, ef ekki áratugi, og það er að ríki sem taka á móti fólki á flótta bjóði flóttafólki í raun upp á varanlegar lausnir, ekki tímabundna vernd. Þessi tímabundnu úrræði sem hafa verið hönnuð á Evrópuvettvangi eru í raun ekki góð leið til að styðja fólk sem er að flýja stríðsátök, sérstaklega ekki þegar það er orðið eitthvað lengra en nokkrar mínútur, sem er nú því miður oftast tilfellið. Ástæðan er fyrst og fremst sú

eðli málsins samkvæmt erfitt fyrir viðkomandi einstaklinga að finna fyrir einhvers konar stöðugleika og öryggi í lífi sínu. Það sem við vitum hins vegar og ég held að við vitum öll og skiljum og getum tengt við er að það er erfitt að koma undir sig fótunum, það er erfitt að lifa eðlilegu lífi, það er erfitt að læra, það er erfitt að vera vinnufær, það er erfitt að vera til undir stöðugri óvissu. Þegar fólki er veitt tímabundin vernd þá felast í því ákveðin skilaboð. Skilaboðin eru í grunninn jákvæð: Já, við ætlum að leyfa þér að vera, við ætlum að skjóta yfir þig skjólshúsi en einungis tímabundið þangað til við getum vísað þér burt. Það sem fólk kannski gleymir oft varðandi dvalarleyfi sem veitt eru til lengri tíma tíma er að þó að einstaklingur fái dvalarleyfi, segjum til æviloka þá þýðir það ekki að hann muni dvelja til æviloka. Fólk getur alltaf farið til síns heima og það er mjög stór hluti flóttafólks sem þráir ekkert heitar en að komast aftur heim.

og þó að það sé tímabundið þá þarf það samt að vera einhvers konar tilfinning um stöðugleika, um einhvern fyrirsjáanleika og annað. Það sem Flóttamannastofnun hefur þess vegna lagt til er í rauninni að komið sé fram við fólk eins og fólk því gefið sjálfsvald um það hvenær það snýr til baka, hvenær það er reiðubúið að gera það, og það er mjög jákvætt að styðja fólk til þess. En það að skikka fólk til að fara á einn stað eða annan er ekki það sama og að styðja það til þess að gera það. Það sem ég hefði viljað sjá

að fólk þurfi stöðugleika, þurfi fyrirsjáanleika, það þurfi framtíð. Þetta á ekki síst við um börn sem þurfa að koma sér fyrir í nýju landi, læra nýtt tungumál, eignast nýja vini. Það er ofboðslega þungbært, sérstaklega fyrir barn en samt líka fyrir okkur öll, að hafa það alltaf yfir höfði sér að þurfa að yfirgefa það allt saman. Stundum er fólk reiðubúið að gera það og oft yrði þá stór hluti fólks reiðubúinn að prófa eitthvað nýtt og flytja á milli landa. Sumt fólk býr í hinum og þessum löndum og það eru til börn sem alast upp í hinum og þessum löndum og ráða ágætlega við það en við erum öll auðvitað bara mjög ólík. Það sem skiptir máli er að fólk finni að það hafi einhvers konar stjórn á lífi sínu. Þessi tímabundna vernd sem Evrópa hefur búið til fyrir fólk sem er að flýja stríðsátök kemur m.a. til af nokkru sem ég held að komi mörgum á óvart,

annaðhvort af hálfu stjórnvalda eða sem stjórnvöld geta ekki verndað viðkomandi gegn; persónulegar ofsóknir á grundvelli tiltekinna þátta sem þar eru taldir upp. Fólk sem er að flýja almenn stríðsátök eða almennt hættuástand í heimaríki fellur ekki undir þá skilgreiningu að jafnaði. Þess vegna var á Evrópuvettvangi komið á hugtaki, sem ég tel vel og tel að hefði farið betur til þess að taka á fjöldaflótta frá t.d. Úkraínu og öðrum stríðssvæðum, sem heitir viðbótarvernd. Það er á ensku, með leyfi forseta, „susbsidiary protection“ sem er í rauninni vernd sem er búin til vegna þess að flóttamannasamningurinn nær ekki yfir stóran hluta fólks sem er að flýja stríðsátök. Þessi tímabundna vernd hefur auðvitað þann tilgang og markmið að stytta málsmeðferðartíma þannig að þú þurfir í rauninni ekki annað en ríkisfang frá þessu tiltekna svæði eða að vera frá þessu tiltekna svæði til að eiga rétt á verndinni. Þetta styttir augljóslega málsmeðferðartíma þar sem það tekur ekki marga mánuði að kanna aðstæður og komast að niðurstöðu um það hvort fólk uppfylli skilyrði. Þessu gætum við auðvitað beitt meira.

hugsunin að baki breytingunni og þessari reglu yfirhöfuð er kannski ekki alveg sú gagnlegasta. Við þurfum að bjóða fólk á flótta velkomið, með opinn faðminn, með það fyrir augum að það geti orðið hluti af samfélaginu. Hagsmunir okkar allra snúa líka að því. Það gefur augaleið að einstaklingur sem sér fram á að þurfa að fara eftir eitt ár ár er kannski ekki að fara að leggja mikla vinnu í það að læra tungumál sem um hálf milljón manna talar á heimsvísu að móðurmáli, ef mér skjöplast ekki, með öllum fyrirvara um þær tölur sem ég hef ekki kynnt mér sérstaklega. Tungumálið er lykillinn að því að verða hluti af samfélaginu. Þetta er þáttur sem ég held að við séum ekki alveg nógu meðvituð um að skipti máli þegar fólk er að læra tungumál. Til þess að geta lært nýtt tungumál þarftu að finna fyrir öryggi, þú þarft að hafa hugarró.

Þetta á við um okkur öll. Ég held að við getum öll tengt við þetta og skilið. Ef við erum í aðstæðum þar sem við glímum þegar við gríðarlegan ótta um okkar heimkynni, um allt sem við þekkjum, eins og fólk á flótta glímir við, þá er lágmark að þar sem fólk finnur skjól sé því boðið raunverulegt öryggi og raunveruleg framtíð, hvað sem svo verður. verður. Ég vil hvetja stjórnvöld og aðra og Alþingi og okkur öll til að reyna að búa þannig um kerfið okkar að við séum raunverulega að bjóða fólk velkomið og ekki að senda þau skilaboð að það sé með og þessum fyrirvörum, sem eru eitthvað umfram aðra fyrirvara sem við setjum varðandi það hvernig við hegðum okkur í almennu samfélagi, og bjóðum fólk velkomið, bjóðum því upp á framtíð, komum fram við það eins og fólk, ekki eins og dýr í leit að skjóli. Ég styð þetta mál en tel forsendurnar að mörgu leyti rangar og hvet okkur öll til að endurskoða þær.